Уважаеми колеги, на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е свикано днешното извънредно пленарно заседание от 11,00 ч. при следния дневен ред: „1. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка на трансевропейския транспортен коридор IV в частта му, преминаваща през територията на Република България в участъка Видин – Кулата, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“.

Колеги, ще Ви прочета и няколко съобщения от днес. „Уведомявам Ви, че на 9 декември 2022 г. Общото събрание на парламентарната група „БСП за България“ съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на парламентарната БСПБ взе единодушно решение за изключване от парламентарната група с 24 гласа от 24 гласували народни представители Явор Руменов Божанков,

13, ал. 2 от ПОДНС моля подмяната в състава и ръководството на парламентарната група на „БСП за България“ да бъде вписана в публичния регистър. Следва Народното събрание да предприеме действия, произтичащи от ПОДНС при изключване на народен представител от парламентарната група. Корнелия Нинова – председател на парламентарната група на „БСП за България“.“

Във връзка с приетото и обявено в пленарната зала решение на парламентарната група на „БСП за България“ от 9 декември 2022 г. за за изключване на народния представител Явор Руменов Божанков Ви информирам, че съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателите, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството им в парламентарната група, от чиято квота са избрани. На това основание народният представител Явор Руменов Божанков е освободен като член на Комисията по конституционни въпроси и Комисията по околната среда и водите. Съгласно чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува.

на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка на трансевропейския транспортен коридор IV

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Преди министър Шишков да направи своето изложение, така както е по Правилник, ми се полагат пет минути да коментираме темата като вносители. През последните вече повече от 10 години най-коментираната тема, безспорно най-коментираната тема в публичното пространство, това е строителството на автомагистралите, пътищата, тяхното състояние. От парламентарната група на „БСП за България“ още преди повече от 10 години направихме първите сондажи на строителството на автомагистралите и доказахме, че те не се строят по начина, по който трябва да се извършва това строителство. Преди пет години и половина-шест отново направихме подобни сондажи и отново сезирахме прокуратурата за строителството на автомагистралите. За жалост, станаха нарицателни злоупотребите в този бранш. Ин хаус процедурите от нещо много добро, се превърнаха в нарицателно за корупция в страната ни. Независимо от изтеглените милиони в брой, независимо от множеството сигнали за покупка на различни имоти извън България на различни транспортни босове, не се стигна, поне на този етап, до справедливост – такава, каквато всеки един българския гражданин я иска. Защото е публична тайна, че едно от най-големите нарушения в страната ни, е именно в тази област, но нашето изслушване и питане към министър Шишков е в друго направление днес, а именно какво се случва със строителството на трите толкова важни транспортни коридора. На първо място, ще се спра на транспортен коридор IV, тъй като той има ключово значение за страната ни. Уважаеми колеги народни представители, с развитието на пристанищата в източната част на Средиземно море, особено Атина, Солун, Александруполис, до построяването максимално бързо на транспортен коридор IV, като част от него в България това е пътят Видин – Ботевград – София – Кулата, е един от най-важните транспортни коридори за страната ни. Защо сега повдигаме въпроса? Тъй като през последните година и осем месеца реално е имало редовен кабинет седем месеца, повече от една година се управлява държавата от служебни кабинети, назначени от президента, така както е по Конституция, но в този случай, когато говорим за едната част от транспортен коридор IV в частта в България, а именно Кресненското дефиле, среда ще изтече в средата на месец май. Нещо, което се случи много добро за страната ни – през месец септември най-накрая бяха направени всички съгласувателни режими, но ако до месец май не започне реалното строителство и не се подпишат договори за лотовете №№ 321 и 322, тази магистрала няма да може да бъде завършена. Не знам дали си давате сметка, независимо че болшинството от Вас в момента си говорят помежду си и не разбират, че става въпрос за стотици милиарди, които държавата ще изтърве, ако Народното събрание, ако Министерският съвет, ако министърът на регионалното развитие не вземат правилните и навременни мерки, защото тези товаропотоци ще прескочат страната ни и ще минат през други алтернативни маршрути. Тъй като далекоизточните стоки и товари, които идват в тази част на Европа, в Централна Европа особено, в Югоизточна Европа,

милиарди долари на корабособствениците да стигат до северните пристанища, но това зависи от нас. И колкото и да е странно, зависи от това ще се вземе ли навременното решение на въздействието върху околната среда е влязла в сила и до месец май да започне строителството на Кресненското дефиле на магистралата, така както е в момента по този маршрут, който е направен. На следващо място, когато говорим за коридор IV – магистрала „Струма“ в другата ѝ част, около Видин – Монтана, не знам дали някой от Вас скоро е минавал по това трасе, но то коства от София да стигнеш до Видин, близо три часа. Как според Вас един товаропоток, едни тирове ще минат през това трасе, ако то не бъде оправено? Затова към днешна дата напредъкът по изграждането и разширяването на въпросния участък изглежда незадоволително и международният тежкотоварен автомобилен трафик е силно затруднен. Има реален риск в обозримо бъдеще България да престане да бъде транзитна дестинация и този трафик, както говорих преди малко, да мине през алтернативни трасета, уважаеми колеги, което, пак повтарям, е стотици милиарди загуба за страната ни и с изключително бавни темпове се извършват строително-монтажните работи в участъка Видин – Монтана – Ботевград, като на повечето трасета по лотовете въобще не се работи, шестте лота, пет от които са възложени по ин хаус на „Автомагистрали“ ЕАД, на високоскоростния път Видин – Монтана се наблюдава чувствителен напредък само в един от тях Рижница – Монтана, и все още нямат издадени разрешителни за строеж и респективно напредъкът им е нулев в другите участъци. За участъка Монтана – Враца, който се намира в предаварийно състояние, все още не е определено трасе и няма стартирало възлагане, уважаеми колеги. Аз се надявам, че регионалният министър, убеден съм, след изслушване, което имахме в Комисия, си давам ясна сметка, че ако не се подпишат договорите за Кресна и ако не се усили максимално бързо строителството около Видин, то този проект ще бъде окончателно изтърван. На следващо място, магистрала „Черно море“, за която ще бъда по-кратък, защото най-вероятно времето вече изтича, не трябва да бъде единствено и само връзка между Бургас и Варна, нещо, което се възприема от широката общественост. Това трябва да бъде друг

имаше някакъв напредък. Аз затова моля министърът да ни информира докъде са стигнали и по магистрала „Черно море“ действията, тъй като, пак повтарям, това не е връзка единствено и само между Бургас и Варна. И на трето място – магистрала „Хемус“. Няма да коментирам това, с което започнах. Нарушенията, евентуално кражбите, надявам се прокуратурата най-накрая да се произнесе по този въпрос и да има наказани, но не е нормално 50 години да се строи тази магистрала и да няма връзка между София и Варна, и да се затруднява икономическото развитие на цели огромни територии от страната ни. Така че, уважаеми господин Министър, молим Ви да дадете ясен отговор за това какви ще бъдат Вашите действия, на първо място, по магистрала „Струма“ коридор …и на следващо място, магистрала „Черно море“ и магистрала „Хемус“? Надявам се на изчерпателни отговори и реални действия, тъй като говорим за реална икономика за страната ни.

Въпреки че не беше конкретизиран въпросът със „Струма“, аз ще започна оттам, тъй като има интерес и за „Струма“.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в момента успоредно работи за това, че да може в момента, в който имаме окончателно решение за избор на трасе, да може да се стартира процесът така, че до месец май 2023 г. да може наистина да има възможност за издаване на разрешение за строеж най-вероятно за малка част от трасето, но така или иначе, за да може да бъде спасена Това, което казвате, е наистина вярно. Проблемът със завършването на магистрала „Струма“ и с това да бъде реализиран този коридор е изключително важен. Така че ние при всички положения осъзнаваме отговорността и проблема, в който сме попаднали и ако се наложи, ако служебният кабинет продължава да е на работа в следващите месеци, мога да Ви уверя, че ще направим всичко възможно, за да не изгубим върху околната среда и да можем да спасим този проект, защото той наистина, както казахте, е много важен за България. Ще си позволя, тъй като Вие коментирахте така или иначе и скоростния път от Видин до Ботевград, включително ще Ви дам и конкретна информация – на всички в залата, за напредъка, но ще си позволя отново да отворя темата, която съм си позволил да отворя и пред медиите, че най-бързото трасе от Видин към Кулата е тунелът под Петрохан. Тоест всички Вие, според мен, трябва да помислите в тази посока. В рамките на моя опит като администратор – имайте предвид, че още от 1992 г. знам, че се разработваше вариант за тунел под Петрохан и връзката с този коридор. Това е трасе, което е с около 70, даже с повече от 70 км, по-дълго от това трасе, което в момента се прави. Трасето, което в момента се изгражда, разбира се, трябва да бъде завършено,

евентуална тапа на магистрала „Хемус“, още повече че това, естествено, ще щади и природата, защото, когато направим задръстване в една магистрала, разбира се, това не е добре и за околната среда. Така че аз считам, че този коридор, за който Вие коментирате, трябва наистина да бъде разработен и трябва народните представители да помислите така, че да бъде разработен в частта, включително и тунелът под Петрохан. трансевропейския коридор № IV. За скоростния път Видин – Ботевград. Участъци с открита строителна площадка по направление Видин – Ботевград, са Видин – Макреш, Макреш – Бяла Бяла – Ружинци. Това е около 55 км от общата дължина на трасето, което е 190 км. Строи се и в двата участъка от Мездра до Ботевград – 33 км. Между Видин и Макреш има забавяне за учредяване сервитути, предвид множеството инженерни мрежи. Казусът е решен, има разрешение за строеж и предстои възобновяване на дейностите на терен. Участъкът Мездра – Ботевград се очаква да бъде завършен през 2024 г. За участъка от Ружинци до Монтана с дължина 40 км се изпълняват устройствени процедури. Очаква се обезпечаването на трасето да е извършено до месец май 2023 г. и строителството да започне от средата на следващата година. Ще Ви дам конкретика в този казус:

Имам уверението, че до края на тази година ще бъде приключена цялата документация, която е нужна за внасяне в Министерския съвет, за отчуждаване на този участък и затова датата, която съм упоменал и която конкретизирам – месец май 2023 г., е очакването тогава да бъде завършено отчуждаването и да може да бъде започнато строителството. В участъка, за който Вие коментирахте, между Монтана и между Монтана и Враца наистина има проблем с трасето. Проблемът с трасето е, че когато е проектирано трасето, то минава в близост до

да се обезпечи правно и чисто регулационно. Така че това, за съжаление, е от онези участъци от магистралите в България, за които съм имал възможността да говоря, че наистина нямаме проектирана магистрала от край до край.

За магистрала „Хемус“. В планираните приблизително 420 км дължина към 18 октомври 2022 г. са изградени 191 км от трасето. В момента се строи в участъци 1, 2 и 3. Напредъкът на Участък 1 е 66%, на Участък 2 са изпълнени 20% от предвидените работи, а на Участък 3 – 47%. Усилията са насочени към това отсечката до пътен възел „Плевен“ да бъде готова в периода 2024 –

по времето сега – на служебния кабинет, в последните два – три месеца направихме всичко възможно – разплатихме дължимото строителство, за да може да продължи строителството на тези три лота. Разбира се, ако обаче Ви прави впечатление, лот 2 е в най-изостанала фаза. За съжаление, той е в най-изостанала фаза, защото е възложен и последен. Тоест ефектът от постигането, включително на строителството на лот 1 и на лот 3, няма да бъде в никакъв случай пълноценен, поради това, че ако лот 2 не бъде изграден, отсечката така или иначе няма да може да бъде завършена до разклонението за Плевен. Така че това също е част от проблема, който, разбира се, е настъпил в начина, по който е възлагано самото строителство. Пак казвам, лот 2, при положение че е възложен последен, естествено, че ефектът от постигането на на строителството на трите лота, защото според мен те работят изцяло като общ транспортен коридор или общ транспортен механизъм, в тези три лота на практика ефектът ще бъде постигнат чак тогава, когато се завърши лот

извършено отчуждаване. За да бъде решен проблемът с възможното продължаване на строителството за лот 4 и лот 5, знаете, че съм предложил и съм внесъл на Вашето внимание изменение в Закона за устройството на територията. В хипотезата за това извършено незаконно строителство биха попаднали и лот 4, и лот 5. Тоест да се търси възможност за обявяване на търпими определени строежи – инфраструктурни обекти, които са извършени на практика в полза на държавата. Разбира се, при одобряване от Ваша страна на този текст или сходен на него ще има възможност да започне строителството на лот 4 и лот 5. Лот 6 в момента е на финална фаза на отчуждаване, като имайте предвид, че в момента се извършват окончателните разплащания, което означава, че в три лота – 4, 5 и 6, ще може да се постигне да бъде издадено разрешение за строеж при, естествено, законова възможност за узаконяване на незаконното строителство или обявяването му за търпим строеж. Така че това е изключително важно. Разбира се, обърнахте внимание за процедурите ин хаус. Там проблемът е много сериозен, поради това че държавното дружество „Автомагистрали“

мен трябва да се потърси възможност, така че строителството да бъде продължено, да не бъдат загубени парите, които са дадени авансово, но да може наистина това строителство да бъде завършено и по един законов начин, и така, че държавата

В това трасе също има проблеми – в едната част минава отново до складове за боеприпаси, а в другата част проблемът с трасето е, че минава в близост до защитена територия с едно ловно стопанство. В момента се работи и сме в изключително напреднала фаза за това да се намери решение, тоест да бъдат заобиколени двата проблемни обекта, така че да може да бъде направено изменение в Проекта за лот 7 и лот 8. Най-вероятно това, което в момента има възможност да бъде постигнато, е всеки от лотовете да бъде разделен на три, в средата на лотовете да бъде направено заобикалянето с проблемните територии, за да може чисто и по-гъвкаво да бъде продължено проектирането като технически проект и, разбира се, строителството на тези лотове. В лот 9 имаше също проблем. Там проблемът е решен –от областния управител на Търговище имам информация,

пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план – парцеларен план на автомагистрала „Черно море“. Целта на проучването е осигуряване на разширен идеен проект и подробен устройствен план – парцеларен план, за изграждането на автомагистрала „Черно море“ с начало при автомагистрала „Хемус“ около село Слънчево, пресичане на Варненско-Белославското езеро, обход на град Варна, връзка около село Приселци със съществуващото трасе на магистралата и оттам до автомагистрала „Тракия“ с връзка около село Ветрен, Бургаска област. Към момента завърши първият етап от разработването. За трасето на автомагистрала „Черно море“ са изготвени три основни варианта: зелен, червен и син, и три алтернативи – оранжев, розов и светлосин, както и един комбиниран вариант – лилав.

на автомагистралата да се развие по комбинация от предложените варианти. За представените вариантни решения са били предприети необходимите действия за провеждане на относимите процедури по Закона за опазване на околната среда и водите и Закона за биоразнообразието. През март 2022 г. Агенция

В тази връзка ще бъде направена допълнителна консултация с Басейнова дирекция „Черноморски район“, а след това ще може да се обяви обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за доклад за оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка за степента на въздействие.

парцеларен план, ще определят броя, вида и собствеността на засегнатите имоти, както и тяхната площ. Само за финал все пак искам да обърна внимание, че според мен може би най-важният коридор в посока север за който не сте попитали, но аз мисля, че все пак е хубаво да обърна внимание на цялата зала, е коридорът, който е от Русе към Маказа. Това, което коментирахте, включително за връзката с пристанище в Гърция. Този коридор е връзка, включително и с

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър! Аз искам да Ви върна отново на темата за автомагистрала „Струма“ и в частност лот 3.2, а именно Кресна. Ноторно известно е, че през последните почти две години на практика нищо не се случи, така че тази магистрала да бъде изградена съгласно регламентите, които сме поели, даже не само че нищо не беше направено, а един бивш вицепремиер по климата един ден преди да напусне своят пост се опита да сложи кръст на този проект на практика, като отмени със свое решение после, разбира се, падна в съда, но със свое решение той отмени оценката за въздействие на околната среда, с което, естествено, постави под риск целия проект. И не само това, а и риск държавата да плати млрд. 600 млн. евро – парите, които до този момент е инвестирала в този проект, а именно с това, че изтичането на оценката на въздействието на околната среда прави на практика проекта реализуем чак, не преди 2030 г. Сега, аз малко се обърках от Вашето изложение и ще искам малко повече конкретика. Вие сега казахте, че едва ли не чакате някаква част от дейността – от мерките да се изпълнят от Министерството на околната среда Същевременно аз разбирам, че в Комисията по околната среда министър Карамфилова е казала, че всичките дейности, които Министерството на екологията е трябвало да извърши, са ги извършили.

и топката е изцяло в полето на МРРБ, и в частност на АПИ, да види дали тези цели съответстват на оценката за въздействие на околната среда и всъщност проектът да бъде отпушен. Сега Вие казвате, че ще направите всичко възможно, но хипотетично, ако наистина още няколко месеца има служебен кабинет,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господи Ненков! Това, което може би не се разбра, за което, ако не съм бил точен, се извинявам. Това, което обаче искам да кажа, е, че след като има решение в Министерството на околната среда, трябва да се направи анализ на мерките. Анализът на мерките се прави и върху трите варианта, които към този момент съществуват. Наистина, така или иначе, АПИ има готовност, тоест ако анализът на мерките докаже възможността да бъде реализирано това трасе, което Вие коментирате от 2017 г., ако анализът на мерките го докаже, но анализът на мерките е възложен в момента от самата оперативна програма, тоест знаете, че тя не е от МРРБ. Затова Ви казах, че ние работим в момента успоредно, работи се, така че, ако анализът покаже възможността за изграждането на това трасе, за което се надяваме, най-малкото заради това, че времево сме притиснати, ние се надяваме да можем на практика незабавно да стартираме всички процедури. Включително АПИ и в момента работят. Аз затова Ви казах, че те работят успоредно, но не могат официално – на практика, да финализират работата, докато няма официален официален анализ на тези мерки. Затова, че в момента се работи, и това, че в момента няма окончателен анализ, това е единствено пречката да можем да финализираме частичното одобряване на подробни устройствени планове, включително евентуални издавания на решения за строеж. Така че, ако сте забелязали, в рамките на този служебен кабинет по същия начин направихме с интерконектора, където имаше да се довършат определени неща, работихме ги успоредно, работихме ги заедно с надзора, така че, когато дойде времето, в което трябва да финализираме цялата процедура, да можем да можем да бъдем готови. Мисля, че не трябва да се притеснявате от това, че имаме абсолютната и увереност, и абсолютната готовност, и включително напълно сме готови да направим абсолютно всичко възможно, така че да спазим този срок. Не се притеснявам, че ще спазим срока. Да, така е, пак ще е изключително напрегнато и ако се наложи да го направим, вярвайте ми, ще го направим. Разбира се, мога да кажа, че включително е имало и по-добри варианти на трасета, но в момента не искам да влизам в анализ на тази ситуация, защото разполагаме с това, което на практика имаме в момента – като процедури, до този момент. Специално за магистрала „Струма“ всички процедури, които дотук са направени, пак казвам, не искам да правя анализ на трасетата кое е по-подходящо и кое не. Времето наистина ни притиска и ние трябва да можем максимално бързо да завършим абсолютно всички процедури. Така че може да не се притеснявате, ще направим всичко възможно, но пак казвам, че в момента официално АПИ да стартира с всичките си действия, трябва да приключим с тази оценка на мерките, която, пак казвам, е възложена от управляващия орган и би трябвало до края на януари да бъде готова, след което АПИ ще стартира ударно, за да завърши процедурата до момент, в който да може да спасим ОВОС-а. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към въпрос от „Продължаваме Промяната“. Заповядайте, господин Цеков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Шишков! Аз ще си позволя да Ви върна към тежкото наследство, което имате при себе си, свързано с така наречени вътрешни възлагания или ин хаус възлаганията, които по темата на конкретното изслушване касаят доста значими участъци както от пътя Видин – Ботевград, така и от автомагистрала „Хемус“. По отношение на пътя Видин – Ботевград ние сме изправени пред една ситуация, в която целият участък от 65 км между пътен възел Макреш и обходния път на Монтана на стойност 902 млн. лв. без ДДС са възложени чрез ин хаус възлагане на „Автомагистрали“ ЕАД и от тях 856 милиона, или близо 95%, са превъзложени чрез договори за доставки на материали, наем на работна ръка и на механизация на частни фирми. Платени са 287 милиона аванси, тоест 31% от стойността на въпросните договори. За магистрала „Хемус“ няма да повтарям фактите само грубо ще ги щрихирам. От 2,7 милиарда – превъзложени са 1,8 милиарда, платени са около 1 милиард аванси. И тук въпросът ми е следният – дотолкова, доколкото Вие сам споменахте, че има проблеми относно законосъобразността на тези ин хаус възлагания проблемите са свързани с това, че всъщност договорите са възложени на дружество, което няма капацитета да ги изпълни и това е в противоречие както на правото на Европейския съюз, така и на методическите указания от Агенцията за обществените поръчки, в този смисъл какви мерки и смята ли изобщо Министерството на регионалното развитие да предприеме мерки, свързани с релевиране на пороците при възлагането – дали по съдебен ред или чрез възражения, свързани с изпълнението? Въпросът ми е държавата как ще подходи? Дали ще си затвори очите за незаконосъобразните възлагания, или ще търси начин по законодателен път или по договорно-правен път да санира тези пороци? Оттам проблемът се разпростира и в самите превъзлагания – дотолкова, доколкото на мен лично ми е известно, че в Министерството на регионалното развитие имат един доклад от работна група, изготвен по времето на служебния министър Тодор Атанасов, който ясно констатира, че всичките превъзлагания представляват по същество привидни сделки, които са извършени в нарушение на Закона за обществените поръчки. В този смисъл Министерството смята ли да предприеме някакви действия

Уважаеми господин Цеков, това, което казвате, е точно така. Това беше намерено даже в рамките на предишния служебен кабинет. Бяха открити ин хаус договорите, които, за съжаление, са в изключително големи мащаби. От друга страна обаче, за съжаление, те са възложени за изключително важни национални обекти, за които цялото общество очаква те да бъдат завършени. Сами разбирате в какъв проблем е изпаднало и тогава, и сега Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Разбира се, аз съм последният човек, който ще се опита да ги прикрие. Знаете много добре, че открихме незаконното строителство, не го скрихме, показахме го и предложих текст, така че да бъде регламентирано по законов път. Във връзка с конкретиката на Вашия въпрос това, което възнамерявам да направя, тъй като проблемът е изключително сериозен – от национален мащаб, казах веднъж с гаранциите, втори път, разбира се, със законосъобразността по начина, по който са превъзлагани строителните дейности, а именно буквално скрити подизпълнители, които представляват, защото всичко, което казахте, е така. В момента съм говорил включително и с министър председателя да се направи работна група, която работна група да бъде от Министерството на вътрешните работи, на Регионалното развитие, на Финансите и на Правосъдието, защото проблемът наистина излиза извън рамките на едни регионален министър, излиза извън рамките на Министерството на регионалното развитие, изобщо на строителната дейност. Проблемът наистина е много мащабен и това е другият проблем, свързан със строителството на тези инфраструктурни обекти. Така че ще трябва да се намери наистина законов механизъм, по който да може да бъдат, веднъж, гарантирани раздадените пари, защото Вие ги споменахте и те не са никак малко – даже са много. Втори път, да не стане така, че да спрем инфраструктурните обекти и, трети път, разбира се, ако можем да направим така, че тези, които ги строят, реално да имат гаранцията за извършеното строителство. Наистина казусът е много, много сериозен. Пак Ви казвам, мислили сме по въпроса и в момента вървим в тази посока. Защото особено ако в момента Вие одобрите – като народни представители, текста за търпимост или сходен на него, това означава, че ще има хоризонт и възможност за отпушване на новите строителства на четвърти и пети лот включително, както споменах, шести лот е на финала също с възможност за започване на строителство. Тоест трябва да се намери механизъм, така че поне новите строителства, които тепърва започват да се строят, трябва да намерим механизъм, така че веднъж да са на законова основа и втори път, разбира се, да не загубим парите, които са раздадени авансово. Защото аз мисля, че за всички в тази зала е наистина изключителен проблем и изключително се вълнуваме от този факт, че тези пари не би трябвало да се загубят, а би трябвало да бъдат вложени там, където трябва да бъдат вложени, тоест в самото строителство на инфраструктурните обекти.

Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, автомагистрала „Черно море“ е част от паневропейския транспортен коридор № 8, тя е от особено важно значение за улесняване транспортната връзка между черноморските градове и големите крайбрежни комплекси. Трафикът през лятото е много интензивен и затруднява движението на превозните средства на местните жители, българските и чуждестранните туристи, както и транзитно преминаващите по транспортния коридор. От предвидената обща дължина 103 км към момента са изградени само 8. В публичното пространство се коментират няколко варианта за трасе на магистралата. Във връзка с огромното значение на автомагистрала „Черно море“, моля да отговорите на следните въпроси: има ли избрано трасе на автомагистрала „Черно море“? Ако има такова, кой от вариантите е избран и окончателен ли е този вариант? Ако вече има избран окончателен вариант на трасе на автомагистрала „Черно море“, на какъв етап са отчуждителните процедури? Кога се очаква да започне проектирането на останалата част от автомагистрала „Черно море“? В какви срокове се очаква то да приключи? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Костадинов. Заповядайте, господин Министър.

връзка с магистрала „Черно море“ – тя, разбира се, е част от тези магистрали, за които, за съжаление, си говорим в бъдеще, и наистина е изключително важна, както казахте. Тя е важна и като европейски коридор, тя е важна, разбира се, и като изключителна натовареност, особено в летния сезон, между два от най-големите български градове – Варна и Бургас. Аз ще Ви дам малко конкретика във връзка с „Черно море“. През октомври 2022 г. МОСВ указва извършването на процедура по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение. Знаете, че бях го прочел преди това и коментирал, че е избран червеният вариант, когато е правена фактически разработката на различните варианти. Тъй като обаче в Министерството на околната среда и водите следва да бъдат представени три варианта, в момента се изработват още два, възложени са. И след приключване на изработването евентуално на алтернативните варианти, най вероятно – червеният вариант, тъй като той все пак в продължение на година и половина-две е коментиран и обсъждан. Най-вероятно ще се стигне в изключително близко трасе на червения вариант и след това ще започне проектирането на подробни устройствени планове. Тоест към момента, за съжаление, няма как да Ви отговоря положително, че започваме утре да правим подробен устройствен план и да отчуждаваме териториите.

проектирането на магистралата. Разбира се, има някакъв минимален напредък, казах Ви, има все пак трасета, има разработки, но все още не сме на етап да бъде изработен подробен устройствен план, да бъде отчужден, да бъде направен технически проект, издадено разрешение за строеж и да построим магистралата. Имал съм възможност, казвал съм го много пъти, че, за съжаление, голяма част от инфраструктурните обекти от магистралите в България са на същото положение – за това съм алармирал и съм казвал, че може би най-важното нещо, което трябва да се направи, е да се възложат проекти на абсолютно всички магистрали, за които съм имал възможността да говоря и пред Вас, включително и днес, включително и в медиите, защото без проекти и без истински трасета, изчистени, на всички магистрали, тези въпроси най-вероятно ще бъдат в залата и след пет години. И за да не бъде така, продължавам да апелирам да имаме проект на всички магистрали и тогава вече Вие като народни представители да можете да направите анализ коя магистрала как ще бъде финансирана, как ще бъде построена. Аз лично като гражданин на България се надявам до 8 – 10 години да имаме всички магистрали,

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, преди малко в своето изложение Вие казахте, че ще положите всички усилия в крайна сметка да може да се използва срокът, който изтича доклада за въздействието върху околната среда на магистрала „Струма“ – там има и тънки бюрократични моменти. Доколкото съм запознат, трябва да направите анализ на въздействието на мерките, които са посочени в доклада по ОВОС, за да бъдат постигнати целите на ОВОС, което е най-важното. В какъв срок ще възложите този анализ и кога предполагате, че той ще бъде вече наличен, за да може да се избере трасето, да може да се изберат

Уважаеми господин Генов, това, което в момента се прави, е точно анализът на мерките. И това, което казах, че до края на януари месец трябва да получим окончателно, е точно това, което Вие попитахте. Така че това е краят на процеса: анализът на мерките – края на януари. Такива са уверенията – че ще бъдат приключени, за да може да стартира следващият етап, тоест да може да стартираме с подробен устройствен план, с одобряване на проекти в някаква част на това трасе, за да може да постигнем разрешение за строеж. Вярвайте ми, че имаме идея как да продължим нататък, така че да спасим чисто процедурата за ОВОС и да можем да продължим строителството. В това отношение – мога да съм

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър! Въпросът ми ще бъде свързан с магистрала „Черно море“. Вие до голяма степен дадохте доста ясни разяснения, но малко по-конкретно – става дума за връзката на бъдещото трасе на магистрала „Черно море“ с град Добрич, тъй като това е един от големите български градове, който няма достатъчно близка връзка с магистрала. Въпросът ми е на какво разстояние ще минава по различните варианти магистралата до него и какво се предвижда като връзка, както и приблизителните срокове, в които това нещо да се случи, с цялата условност и неопределеност на това, което ни казахте преди малко, че сме в съвсем начален етап на магистрала „Черно море“, въпреки че тя трябва да ни бъде много сериозен приоритет, още повече с последните събития, които се случват на изток от нас? Благодаря Ви, господин Министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Мирчев. Заповядайте, господин Министър.

Връзката за Добрич, разбира се, ще бъде от магистрала „Хемус“, евентуално при пътен възел „Аксаково“ – там би трябвало да бъде връзката, включително за магистрала „Черно море“ и продължението като връзка за Добрич. Това, което казвате, е изключително важно, важно е да се развие и този коридор включително. За съжаление, това, което непрекъснато говоря – ако се развиват всички коридори, от които всеки е приоритетен, ако в момента някой каже в тази зала кой не е приоритетен от всички коридори – всеки е с приоритет. Всеки коридор си има своя изключителен смисъл не само като регион, а и изобщо като транспортна свързаност в рамките не само на България, а в рамките на транспортната свързаност в Европа. Така че тази карта, която Ви показах, даже мога да кажа, че не е изцяло картата, която трябва да има, с магистрали и скоростни пътища в България, защото в тази карта връзката от Варна към Добрич я няма. я няма. В голямата си част, извън тази карта, би трябвало да се помисли включително и за скоростни пътища или поне четирилентови, да бъдат свързани големите градове в България и включително да бъдат свързани голяма част от граничните контролно-пропускателни пунктове, защото това е връзката на България със света. Така че това е изключително важно и затова казвам, ще бъде създадена възможност да бъде възлагано проектиране на всички тези важни коридори – въпросът е да се намери икономическият механизъм в рамките на обозримото бъдеще, така че има възможност да бъдат построени. Въпросът Ви е изключително коректен, изключително точен. За съжаление, в този въпрос обаче се крие бъдещо проектиране и разбира се, се крие и начинът, по който трябва всички те да се помислят – как да се инвестира в магистрали, защото връзката от Варна към Добрич е важна, но ако наистина заровим в другата част от незавършените магистрали, за които, за съжаление, знаете колко време си говорим, едва ли не и вицове има по този въпрос, така че ако ние се заровим да мислим само в тях, накрая пак няма да имаме цялостна транспортна свързаност на България. Така че въпросът и в това отношение е изключително на място поставен, заради това всички да разберат, че трябва всичките региони в България да бъдат свързани. Благодаря Ви, господин Шишков. От парламентарната група на „Български възход“? Заповядайте, господин Николов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Темата на днешното изслушване е съществена не само с оглед приоритетите и яснотата в развитието на пътната инфраструктура, а и предвид множеството проблеми, към днешна дата и кризи, пред които е изправена страната ни. Икономиката, социалната политика, регионалното развитие и най вече демографията на страната считам, че са в пряка зависимост от ефективността на мерките и решенията, които се вземат днес по отношение на бъдещите срокове, обем и качество, в които следва да бъдат изградени магистралите, предмет на днешното изслушване, а и не само те. Държа да отбележа, че избирателният район, от който бях изпратен в е силно засегнат от проблемите и забавянето на реализацията на автомагистралите „Хемус“ и „Черно море“. Факт е, че към настоящия момент по много показатели, касаещи качеството на живот, включително доходите, изтокът изостава от запада в рамките на страната ни, а северът изостава от юга и една от основните причини за това са лошото качество и недостигът на магистрална пътна инфраструктура. В тази връзка считаме, че безспорно е необходимо развитието на магистралната инфраструктура да бъде поставено като приоритет със съответната яснота по темата – прогнозни срокове за изграждането и пускането в експлоатация както на автомагистралите „Черно море“, „Хемус“, Видин – Кулата, и макар че е извън темата, автомагистрала, която ще обезпечи потока север – юг, Русе – Маказа. В тази връзка, господин Министър, моля да посочите на какъв етап е готовността ни да дискутираме прогнозни срокове за изграждането на посочените стратегически инфраструктурни обекти? Както и в тази връзка: имате ли готовност, предвид глобалната инфлация и променящата се социално-икономическа картина в региона, и съответните предизвикателства? Имаме ли готовност да предложим мерки за рисковете по отношение на евентуалното увеличение на разходите за изпълнение, за да бъдат спазени

Ще продължа оттам, откъдето Вие започнахте. Това го бях нарекъл магистрална бедност, тъй като всички си говорим за енергийно бедни, за това колко сме богати или бедни българите. За съжаление, ние сме и магистрално бедни. Тоест инфраструктурата в България е това, за което си говорим, и това, за което си позволих преди малко да покажа картата картата – един, за съжаление, огромен проблем, който трябва да бъде решен, и то трябва да бъде решен най-вероятно от всички народни представители, от цялото общество. Така че това, което Вие казвате, е абсолютно вярно. За съжаление, инфраструктурните обекти са в състоянието, в което Ви ги казах всичките един по един. Магистрала „Черно море“ е в началото на своето проектиране. За магистрала „Хемус“ се търси и най-вероятно ще бъде намерено съвсем скоро окончателно трасе, за да бъде завършена в частта, която нарекох строителна илюзия. Магистралата Русе – Маказа, знаете, че беше обявена за национален обект до Велико Търново. Знаете, че одобрих подробни устройствени планове в първите два участъка. Надявам се оттук нататък в следващите редовни кабинети тя да бъде приоритет и да продължи да се строи, включително, разбира се, без да бъдат забравени и другите, за които говорите: „Черно море“, да бъде завършена „Хемус“. България има нужда от това в най-краткия си вариант да бъдат изградени още 1200 км магистрали или скоростни пътища, които сами разбирате, че към този момент, защото ставаше въпрос за пари и за инфлация, горе-долу цената, за която е необходимо да бъдат изградени, е около 20 млрд. лв. Затова вече няколко пъти си позволих да го коментирам в публичното пространство и няколко пъти днес го повторих пред Вас, че най-важното е да се намери икономическият начин да бъдат построени магистралите. Да, първата задача според мен на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на следващата година е да възложи проектиране на всички тези магистрали и след това да се търси възможност, първо, да се осигурят трасетата със съответните процедури по ОВОС, да има свързаност между тези магистрали, която ще гарантира свързаността на регионите, свързаността на България с другите граничещи с нас държави. И разбира се, това също ще бъде много ясен знак и много ясен механизъм, в който да може да се направи една най-простичка сметка кои магистрали как да бъдат построени, за да могат да бъдат завършени всичките. Иначе, уверявам Ви, всеки в рамките на неговия регион, където е депутат, всеки в рамките там, където наистина мисли повече за съответния регион, всеки ще говори за магистралите, всеки ще говори за пътищата около този регион, но в действителност, освен това че трябва да бъдат планирани, трябва да бъде намерен механизъм да бъдат фактически финансирани абсолютно всичките. Вярвайте ми, в рамките на следващите години няма как държавата, ако наистина успее Министерството на регионалното развитие да възложи и да всичките тези бъдещи магистрали, няма как да бъде по същия начин, по който е инвестирано, няма как на същия механизъм да бъдат изградени всичките в рамките на обозримите 8 – 10 години. Иначе след 10 – 20 години, най-вероятно в тази зала, предполагам, че някои от Вас ще си говорят, почти същите въпроси ще задават и почти същите разговори ще бъдат говорени за част от тези магистрали, за които към днешна дата говорим, че са в началото на своето проектиране. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Ние от парламентарната група на „Български възход“ сме солидарни с всички български граждани и искаме не само хляб и вода, ние искаме да дишаме чист въздух предимно. В името на чистия въздух се борим с автомобилни и индустриални замърсители, изхвърляме печките на твърдо гориво, правим велоалеи, плащаме глоби, но не спираме застрояването в зелените площи. Всички искаме да живеем в чисти, благоустроени и озеленени населени места, но не спираме строителството в тези зелени площи. Искаме да дишаме градски въздух – чист, искаме да имаме градски паркове и градини, в които да се разхождаме и спортуваме. Ние имаме право на достъп до обществени озеленени пространства, голямата част от които са изграждани, разширявани и поддържани от поколения българи – правителства, кметове, различни специалисти, ландшафтни архитекти, геодезисти и други. Нашето поколение обаче сякаш не вижда това национално богатство. Всеки ден ставаме свидетели на мощна строителна инвазия, която унищожава озеленените пространства, създадени от дедите ни. Все повече комерсиални цели с привкус на корупция изместват публичния интерес от тези пространства. Искаме да спрем това. Край на строителството в озеленените площи! Заради нас самите, в името на бъдещите поколения настояваме за мораториум върху строителството в озеленените площи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. След декларацията от „Български възход“ преминаваме към втория кръг въпроси. Заповядайте, госпожо Аврамова, за въпрос. Господин Костадинов, и аз мога да следя разговора Ви оттук, без много да се напрягам. Ако може малко по-тихо. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми министър Шишков, ще взема повод от последните думи, които казахте в отговор на въпроса на колегите, и това беше, че България има нужди от магистрали и скоростни пътища. Както служебните правителства, така и редовното правителство завариха една работеща стратегия за транспортна свързаност, стартирани проекти за автомагистрала „Струма“, автомагистрала „Хемус“, скоростния път Видин – Ботевград, автомагистрала „Русе – Търново“, автомагистрала „Европа“ и „Черно море“. Зад тези проекти стои не само осигуряване на трасета и регулиране на транзитния трафик, зад тези проекти стои и стратегия за развитие на регионите. Видин – Ботевград, Русе – Търново, магистрала „Хемус“ са проекти изключително важни за Северна България. Подготовката за строежа на всички тези магистрали и скоростни пътища вървеше поетапно и се строеше. Не това виждаме в последната година и половина. На мен ми прави впечатление, че от 2021 г., от май месец досега, и служебните правителства, и редовното правителство на четворната коалиция,

всички говорят какво трябва да бъде направено. Но ние така и не разбрахме за тази година и половина, вече и седем месеца, какво всъщност се направи по всички тези пътища и какъв е напредъкът, реалният напредък? Знаем всички за проблема между Монтана и Враца, за изместване на трасето. Този проблем го знам аз от 2020 г. Знаем всички за проблема, който е при един от лотовете на магистрала „Хемус“ за изместване заради ловно стопанство. Да, ама никой в тази година и половина, година и седем месеца, не чу какво точно е направено и какъв точно е напредъкът. Процентите, които Вие цитирахте за лот 1, 2 и 3 на „Хемус“, са почти същите, каквито аз съм ги чувала и 2021 г. Затова моят въпрос към Вас е, бихте ли дали малко повече конкретика в това какви подробни устройствени планове в тази година и половина – аз не говоря само за времето, в което Вие управлявате Министерството на регионалното развитие и благоустройството, какви подробни устройствени планове са процедирани, колко проекти са одобрени, колко разрешения за строеж са издадени за всичките тези пътища и магистрали,

лотът от София до Сливница беше намерен без одобрен подробен устройствен план. Аз одобрих подробен устройствен план, в момента подробният устройствен план е обявен и ще започне отчуждаването. Магистралата, която е започнала да се строи от 2014 г., нямаше одобрен подробен устройствен план допреди два месеца. Мисля, че проблемът не е в служебните кабинети. Магистрала „Струма“. знаете, че намерих свлачище, което се е случило през септември 2020 г. Намерих го, когато бях заместник-регионален министър миналата година, и за него в момента ще бъде внесен проект за укрепване на свлачището, така че да може да бъде завършена магистрала „Струма“ в участъка, в който е започнато строителството – между Симитли и Благоевград. Този участък, който всички заобикаляме и виждаме в момента, че има изграден тунел и нямаме достъп към него. Тогава бях казал, че накрая ще имаме тунел и няма да имаме път към него. Да, така е, нямаме. Нямаме, защото през 2020 г. никой не е възложил веднага да укрепва свлачището. Така че този проблем все още е „ще“, защото не може да стане мигновено, но имам уверенията, че в рамките на края на тази година, началото на другата ще бъде одобрен проект за укрепване на свлачищата и може до няколко месеца поетапно да бъде пуснато движението в този участък. За магистрала „Хемус“. Магистрала „Хемус“, мисля, че бях много ясен – намерили сме решение и трасе за 7 и 8 лот, които на практика имаха проблем в определени участъци. Девети лот, мисля, че пак бях ясен, казах много точно, че там проблемът е решен и в момента започва одобряване на подробен устройствен план в този участък. Така че тези проблеми, които в момента съм коментирал, част от тях, както виждате, вече решенията са намерени, включително има и одобрени одобрени концепции. А за магистралата, която е от Русе към Велико Търново, за два от лотовете, също съм одобрил подробни устройствени планове, за да дам възможност да започне строителство в тази посока. Имайте предвид, че за да се строят магистрали, първо, трябва да има одобрени проекти, трябва да имаме влезли в сила, разбира се, преди това, подробни устройствени планове и отчуждени терени. Това, което знаете, че намерихме и, за съжаление, не можем да строим в момента – 4 и 5 лот на „Хемус“, е това, че някой си беше позволил да строи незаконно без разрешение за строеж. строеж. Тези всичките проблеми, които в момента коментираме и говорим в тази зала, разбира се, са намерили своето отражение в работата на Министерството на регионалното развитие, а мога да кажа и в рамките на предишните служебни кабинети, в рамките на този служебен кабинет. И той не е бил, за да направим каквото и да било политическо говорене срещу когото и да било, то беше наистина, за да можем да знаем какви са проблемите, какво сте пропуснали като управляващи в онези години и какво можем всички ние тук дружно да помогнем, така че да заздравим процеса. И ако забелязвате, аз няколко пъти си позволявам да казвам, не за да защитавам Вас като политическа партия, а си позволявам да казвам, че наистина трябва да се намери друг икономически механизъм за инвестирането на всички магистрали. Защото да, в действителност ние нямаме проектирани всички магистрали и трябва да ги имаме, но след това ще дойде и въпросът как ще бъдат построени всичките тези магистрали. Затова говорим за магистралите на парче. Другото, което също мога да Ви кажа, е, че в момента сме на финална фаза на завършване на частта от скоростния път, който е от Ботевград към Видин. За тази част, която Ви казах, в съда в момента ще бъде завършена процедурата и ще започне отчуждаването. Знаете много добре, защото сте били и регионален министър, знаете много добре, че за всяка процедура има изисквания, определени срокове и те не могат да бъдат прескочени. Това, което мога да Ви гарантирам и да Ви кажа, е, че зад всички това, което Ви казвам, стои един труд – на мен, на колегите, включително от Агенция „Пътна инфраструктура“, колегите от Министерството на регионалното развитие, за да може всичко това, което Ви разказах, да може да се случва и да може да се върви напред с проектирането, със строителството на магистралите, но включително с отчуждаването на терените. Има една последователност, която никой не може в България да си позволи да я прескочи. Тоест в тази последователност всички трябва да вървим стъпка по стъпка, както законът ни го е предвидил.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

В първия служебен кабинет Вие бяхте политически съветник. Във втория бяхте заместник-министър. В третия служебен кабинет сте министър на регионалното. Може да се каже всъщност, че за последната година и половина Вие сте част от изпълнителната власт повече, отколкото едно редовно правителство. Имайки предвид това, всъщност имате много добър поглед какво сте заварили в първия служебен кабинет, във втория и в третия служебен кабинет. Ние обсъждаме и коридор № 4, и проекта за магистрала „Черно море“, но всъщност от отговорите досега се вижда каква е проблематиката,

със сигурност сте заварили, тъй като и ние го заварихме, едни възлагания от 700 милиона, които станаха 3,4 милиарда. Имайки предвид, че много голяма част от нещата, които изредих, са свързани и с коридор № 4, който е много важен коридор като цяло, той е стратегически и за Европейския съюз, и за България, говорим по какъв начин да разсечем самия възел, за да могат нещата да тръгнат, за да могат да се оправят. Въпросът е обаче, и много хора си задават този въпрос, кой трябва да поеме отговорност? Къде лежи отговорността за тези събития, до които сме стигнали дотук. Ние се опитваме да ги решим, разбира се. Вие показахте една хубава карта, която показва и намеренията на МРРБ, и Планът за развитие на България, но кой трябва да поеме отговорност, защото, като имате достъп до цялата документация, знаете и фактологията, знаете и какво се случи, ние трябва да отговорим на този въпрос – откъде тръгва цялата тази проблематика, че в един момент се намираме в тази ситуация, в която има толкова много проблеми в МРРБ, които трябва да бъдат решени, за да може да се отпуши не само пътният сектор, ВиК секторът и всички останали, няма да отивам даже към тол системата, но

съм вадил фактите един по един. Не съм скрил нито един. Не съм ги скрил, защото считам, че когато човек е на определена позиция, той дължи на обществото цялата истина. Дължи я веднъж като истина какво е намерил, и втори път, дължи, наистина на обществото, така че да предложи решение как да се излезе от това, което стичаме, че наистина има… (Шум от народния е публично известно. Затова дебатът днес в тази зала е благодарение на това, което ние сме направили във всичките тези кабинети, в които съм участвал като съветник, заместник-министър и сега като регионален министър. Чувствам се удовлетворен, че все пак част от тази проблематика, която сме намерили като факти и като проблеми, се чувствам удовлетворен, че започваме, наистина част от тези проблеми вече да са в миналото и да са решени. Какво имам предвид? Тоест част от забавеното проектиране в магистралите – все пак имаме напредък в тях. Имаме, знаете, много ясен и точен анализ за това, което коментирахте за текущите и основните ремонти. Имаме ясен знак, че трябва да спрем ин хаус процедурите, и това, ако не беше наистина установено публично, най вероятно можеше още да бъде продължавано. Тоест политиката на Министерството на регионалното развитие, освен че продължава да бъде безкомпромисна към всичко това, което считаме, че е законово, не е коректно, не е редно пред обществото да продължава, ние продължаваме да го правим. Разбира се, без обаче да си позволим да спрем строителството на инфраструктурните обекти. Мисля, че сам разбирате в какво тежко положение се намира човек като мен, като министър на регионалното развитие, от всичко това. Както виждате, аз не искам да коментирам и няма да коментирам, разбира се, кой ще носи отговорността, но мога да вадя абсолютно всички факти съвсем с чисто сърце, а вече в тази зала и на Вас политиците в края на краищата, наистина Вие трябва да решавате кой носи отговорност, кой не носи отговорност. Продължавам да считам, че най-важното е, че всичко това, което ние намерихме, наистина като проблеми – те бяха наистина страшно много, продължавам да твърдя, че те са се увеличавали, изключително силно в периода 2018 – 2020 г., като че ли преди това не са били толкова силни проблемите, които са били в този сектор в Министерството на регионалното развитие. Важното е, че сме спрели в момента инерцията в тази посока и вървим в обратната посока. Тоест посоката, разбира се, да сложим ред и законност в цялото строителство. Това, разбира се, ще е един малко болезнен факт, защото сега, когато знаете и съм го казал, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ няма отдел, който се занимава с основните ремонти, естествено, че сега в един момент, ние ще се окажем, че нямаме готови проекти за основни ремонти. Това, разбира се, е един факт, в който, за съжаление, обществото трябва да го преболедува в следващата една година. Казвам пак, че нямаме и достатъчно проекти и нямаме достатъчно обявени подробни устройствени планове за строителството на всички магистрали. Всичко това може да бъде компенсирано с един огромен труд и той трябва, първо, да бъде направен интелектуалният продукт, тоест да бъдат направени проектите, да бъдат направени концепциите за развитие. Пак казвам, надявам се и на Вас политиците, и оттам да се върви в правилната посока. Мисля, че сме тръгнали в правилната посока. Така че въпросът с вината и с отговорността, тя естествено всеки може да си я тълкува по своя собствен начин. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ:

Господин Председател, колеги! Господин Министър, от Вашето изложение разбрахме, че лот 3 в частта си „Детелината“, пътният възел в Плевен е на над 40% изпълнение, но се забавя изпълнението на лот 2. Единият ми въпрос е свързан с това дали сте предприели някакви мерки да може процентно да се догони, изпълнението на лот 2, за да стане в определения срок – 2024 г., доколкото знам, пускането на магистралата до Плевен? Ако ми позволите, тъй като парламентарната ни група не зададе и първия въпрос, да Ви задам въпрос, който кореспондира и с този. Предполагам имате информация, че от доста години се обсъжда обходен път, свързващ с магистрала „Хемус“ Плевен. Стигнало се е от осем варианта до два варианта – син и червен, по-къс и по-дълъг, обаче вече години зацикля комуникацията между институциите, а това е доста нужно за Плевен и региона, каквато е идеята на самата магистрала – развитието на Северозапада. Проблемът, господин Министър, е, че и в момента през Плевен минава тежкотоварен трафик, и то говорим през центъра на града от Плевен и региона. Зациклянето на тази комуникация между институциите, дори и да бъде направена пътната връзка в лот 3, ако не бъде свързана автомагистрала „Хемус“ с Плевен и обходният път не бъде направен, смятам, че това няма да допринесе по никакъв начин за Плевен и региона.

Затова, че лот 2 е най-назад в строителството, проблемът е, че най-късно е възложен за строителство. Тоест строителният процес, за съжаление, това, че е започнал най-късно, не може да прескочи другите лотове, защото, ако ги прескочи, означава при трети лот да спрем да ги строим. За съжаление, така е планирано началото на строителството. Това са фактите, които са намерени. Това, което можем да направим и го правим, знаете, че бяхме намерили спряно строителство и в трите лота, намерихме начин да бъде разплатено строителството, което се дължеше на фирмите, така че да бъде продължено строителството. За съжаление, във времето, което това строителство беше спряно, тоест беше спряно поради това, че моят предшественик, регионалният министър не беше плащал не знам защо, така, за съжаление, тези седем-осем месеца, те нямаха как да бъдат възстановени в строителния процес. Той, за съжаление, е процес, който е много трудно да бъде наваксан в такива размери. Относно връзката с Плевен ето тук идва пак темата, че няма цялостно планиране и построени магистрали, защото, ако имахме в момента строяща се магистрала до Търново и от Търново до Русе, проблемът с Плевен, с това тежкотоварно движение, което минава покрай Плевен и през Плевен, този въпрос днес нямаше да съществува. Сега, разбира се, не съм запознат в детайли с вариантите с Плевен. Знам, че се работи в тази посока. Разбира се, в момента какво ще направим? Държавата ще инвестира да направи обход на Плевен и когато се построи цялата магистрала, защото тя се е забавила, строителството на магистралата до Търново и респективно от Търново към Русе, в един момент този обход след това няма да има тази стойност, която ще има в момента, в който ще бъде инвестиран. Мога да дам и още по-прост пример, защото днес в тази зала, съжалявам, той е извън темата с Плевен, но днес в тази зала коментираме, изключително много магистрала „Черно море“.

разбира се, с малко повече средства можеше да построи част от магистралата „Черно море“ с връзката до Бургас. Това, което в момента правим, е поради липсата на това, че имаме изцяло изградени магистрали, бедност като пътища, в рамките на нашата бедност като пътища, инвестираме допълнително обходи на градове, за да облекчим проблема на самите градове, което, естествено, е неизбежно, а в действителност, ако имахме построени всичките магистрали, част от това строителство, което сега се налага да правим, нямаше да се наложи да го правим. Наистина транспортната свързаност в България щеше да е коренно различна. Разбира се, даже мога да добавя, абсолютно и пътя, който минава от София към Плевен, той също е в много лошо състояние. Трябва да Ви кажа, че в момента се прави процедура за това да бъде възложен основен ремонт на пътя, но ето това е. Ние унищожаваме тези пътища, които имаме. Трябва да правим обходи на населените места, защото нямаме магистралите, които трябва да свързват съответните транспортни коридори. Ще го имам предвид, разбира се. Ще коментирам, контрактно с колегите от АПИ, докъде е напредъкът с избора на вариантите, защото Вашият въпрос, разбира се, е съвсем коректен за това, че Плевен има този проблем. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Следващият въпрос от ВЪЗРАЖДАНЕ – заповядайте. Колеги, само да Ви уведомя, че е постъпило съобщение, че Христо Алексиев – заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията няма да участва в днешния парламентарен контрол поради заболяване. Към него въпроси имат Никола Димитров и Настимир Ананиев, но ще останат тези въпроси за следващия път, евентуално. Заповядайте за въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, изграждането на автомагистрала „Черно море“ ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на Пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Тракия“, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас, и на туристическия поток до цялото Черноморие. транспортен коридор № VIII ще свърже пристанищата Варна и Бургас с пристанищата Драч и Вльора в Албания, осигурявайки сухопътна връзка на товарите между Черно море и Адриатическо море. На север магистралата ще бъде продължена до румънското пристанище Констанца. Във връзка със стратегическото значение на автомагистрала „Черно море“ моля да отговорите на следните въпроси: останалото трасе от автомагистрала „Черно море“ на един етап ли е предвидено да се проектира, съответно да се изпълнява, или ще бъде разгънато на няколко етапа,

Уважаеми господин Аладжов, мисля, че казах, че трябва да бъдат проектирани всички магистрали възможно най-бързо в цяла България. Моето лично мнение е, че след като излезе самият ОВОС, който разбрахте, че в момента се финализира и се прави, за мен най-добрият вариант е магистралата да бъде възложена като цялостно независимо че още в самия проект могат да бъдат заложени съответните лотове. Най-вероятно, имайки предвид, дължината на магистралата и това, че тя общо взето минава през Стара планина в Дюлинския проход в близост и минава през частта, която е в Бургас, и във Варна, съответно най-вероятно съвсем така, бих казал, ще бъде разделена на три лота, за да може да бъде постигнато едновременно строителство. Лично твърдя, че когато започне един инфраструктурен обект, трябва да се строи целият,

Ето това е целият проблем, който в момента, ако може да обобщим целия проблем в днешния разговор, е този. Затова трябва да направим така, че всички магистрали да бъдат проектирани, всичките. Наистина да започнат да се строят изцяло, независимо от това че ще бъдат разделени на определени лотове. лотове. Моето лично мнение – все пак съм служебен министър, но моето лично мнение и апел към следващия министър на регионалното развитие е наистина магистралите да бъдат проектирани всичките, да бъдат проектирани изцяло. Имайте предвид, по повод на Вашия въпрос ще дам един конкретен пример, че магистрала „Хемус“ няма предвиден засега проект – пътен възел с магистралата, която е от Русе към Търново,

подходът наистина е такъв – да направим проектите на всички магистрали. След това, разбира се, да се намери, както казах, и икономическият механизъм да бъдат построени. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Шишков. Заповядайте, господин Гуцанов, за въпрос от „БСП за България“. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Наистина разговорът стана интересен и доста по-експертен. Аз съм напълно съгласен с това, което министърът каза че трябва нещата предварително да бъдат планирани, тъй като много разходи щяха да бъдат избегнати, ненужни разходи, ако това се беше случило. Единият от примерите, които той даде, е с пътя, който се направи между Бургас и Слънчев бряг, и много такива са примерите, не един или два. В тази връзка моят въпрос е следният: считате ли, че е възможно да се направи предварително проучване, проектиране или поне идейно виждане за изграждането на две съоръжения? Едното е тунелът под Петрохан, който е от изключителна важност за Коридор 4, а не само да се приказва какво реално действие би могло да се направи в тази връзка? И също подобно действие може ли да се извърши за втория мост над Варна, който също ще бъде част от магистрала „Черно море“, като пак казвам, с уговорката, че тази магистрала не трябва да бъде връзка между Бургас и Варна, това е твърде малко и ограничено, това трябва да бъде един коридор Истанбул – Бургас – Варна – Констанца? Тоест бихме ли могли да започнем поне тези предварителни проучвания за тези две изключително сложни съоръжения от тези две трасета, за да отговорим на всичките тези виждания, които и Вие преди малко, и Вие ги коментирахте, и колегите – че ако нещата се предвиждат навреме, ако се правят определени проучвания навреме, то няма да изпадаме в такива ситуация, в които в момента сме изпаднали? А що се отнася до това, че сте служебен министър, тъй като често се споменава тази дума, аз още веднъж го повтарям, за жалост, поне според мен за жалост, за последната година и осем месеца служебен кабинет управлява повече от една година, а редовен кабинет има само седем месеца. Тоест тук трябва да гледаме и на отговорността на служебните министри малко по-дългосрочно, да не говорим, че се правят промени, включително и Вие направихте такива промени – и в Управителния съвет на АПИ, и ресорния заместник-министър, независимо че служебните кабинети са за това да има нормални и честни избори, но тази година и нещо показва, че те преминават и в други измерения. Така че нека да видим какво може да се направи във всеки един кабинет, а не само да чакаме да има редовно правителство, на което се надявам, разбира се, че ще има такова. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

както виждате, служебният кабинет и в частност министърът на регионалното развитие и благоустройството не работи по начин, по който чака да мине служебният мандат. Неслучайно си позволих да коментирам и да Ви предлагам на Вас, депутатите, тоест на политическите сили в България, да Ви предлагам решения на част от тези проблеми. Предлагам Ви решенията, поради това че считам, че като експерт мога да Ви ги предложа, и считам, че в тях включително няма много тясна партийна политика, а има, общо взето, развитие на България, която аз мисля, че всички искаме да развием и да живеем в нея по начин, по който ни се иска. по който ни се иска. Сега конкретно във връзка с двата обекта. За Петрохан в момента казах, че се прави в момента ОВОС на този обект, започнала е процедура по ОВОС. Наистина, независимо че аз съм коментирал и съм казвал, че е хубаво да се помисли специално това пътно съоръжение – тунел плюс скоростен път или магистрала, да бъде дадено на концесия, защото ще намали около 70 км самия транспортен коридор, който в момента се изгражда, но твърдя, че без, естествено, това, което Вие попитахте – да бъде направен проект, да бъде направен ОВОС, тоест част от процедурите държавата при всички положения трябва да ги направи. Тоест каквото и да е, какъвто и да е начинът, по който се реши да бъде инвестирано, това трябва да направи държавата отговорно и аз считам, че това трябва да е изключително важно, затова неслучайно няколко пъти коментирам за този обект. Така че това в момента се прави. Относно магистрала „Черно море“, нека да завършим процеса с ОВОС, нека да е ясна връзката, за която говорите – за моста, и разбира се, трябва след това да започне проектирането, но специално мостът е въпрос на конкретика, той е въпрос на конкретно избрано трасе и той ще бъде въпрос преди одобряване на подробен устройствен план и въпрос на идеен проект. Така че двата въпроса са точни във връзка с развитието на инфраструктурните обекти, но единият касае все още перспектива трасе и избор, а другият касае конкретика, която би трябвало в по-напреднала фаза да бъде постигнато – самото проектиране и самия избор на трасе. Разбира се, обаче всички тези въпроси и целият целият този разговор, който днес се случва, аз мисля, че за всички е ясно, че трябва наистина да се направи една пътна карта, като казвам пътна, тоест една карта как да бъдат проектирани по най бързия начин всички пътища и магистрали, колко да бъдат самите коридори. Защото имайте предвид, че това, което казвате – че този коридор, естествено, не е от Бургас до Варна, трасето, разбира се, на всички тези бъдещи магистрали в един момент ще набъбне и няма да са необходими още 1200, а най-вероятно ще ни бъдат необходими 1500, може и 2000 км магистрали. Затова апелирам непрекъснато и мога да си го позволя, защото не съм част от никоя политическа сила, мога да си позволя да Ви предложа на всички Вас, като водещи политически сили в България, да Ви предложа наистина да помислите как да направим така, че да инвестираме, да построим нашите магистрали, да ги построим без, разбира се, да лишим българските граждани от социална политика. Мерси. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Шишков. От „Демократична България“ ще има ли втори въпрос? втори въпрос? Няма. От „Български възход“ втори въпрос има ли? Няма. Преминаваме към изразяване на отношение. Заповядайте, господин Нанков, от името на ГЕРБ-СДС.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми архитект Шишков, като впечатление от днешното изслушване –наистина то беше навременно, факт е, че беше предизвикано от колегите от БСП. Хубаво е, че те след толкова години осъзнаха, че асфалтът не се яде, но явно ще се прояде

като отношение бих искал да споделя впечатлението, че за пореден път, господин Министър, доказвате, че трябва да се работи на принципа: „Не ме гледайте какво говоря, а какво правя!“, но Вие си противоречите с този основен принцип. Хубаво говорите, напоително, давате решения по конкретни теми, но за година и половина – Вие сте повече от година вече във ведомството като съветник, като заместник-министър, като министър, служебен вече, който четири месеца се похвалихте с три ПУП-а. С три подробни устройствени плана за година и половина! одобрявахме по десет на година, господин Министър. На второ място, като основен извод трябва да направя това, което забелязахме с колегите – очертаващия се разлом между Вас, премиера и финансовия министър на служебния кабинет. Тежък разлом! Спомняме си, преди няколко седмици Гълъб Донев, като министър-председател, и финансовият министър във Вашия кабинет не внесоха бюджет, нов – за 2023 г., с основния мотив, че служебният кабинет не може да води дългосрочна стратегическа политика, да определя бъдещите приоритети. А слушайки Вас в изказванията Ви днес, точно това видяхме – дългосрочни приоритети за повече от 10 години в ресора „пътна инфраструктура“?! Ами трябваше да се разберете на Министерския съвет! Приемате бюджетна годишна прогноза, да предложите по-скоро уважаемите народни представители бюджет, годишна бюджетна прогноза, която да изпълни Вашите политики, които така смело обещавате и залагате в изказванията, които направихте. На трето място, висша форма на политическо лицемерие е да говорите напоително колко лошо е било преди Вас, как от Вас започва светът, а да продължавате да работите по същия тертип същия тертип! Или говорите колко лошо е било преди Вас, прекратявате всички порочни според Вас – според нас не, но според Вас, договори, търсите правата на държавата и започвате наново, с нови процедури, с нови договори, или просто не коментирате, а продължавате да си работите по тях. По средата, среден път в случая няма! Защото Вие правите точно това – много хубаво и напоително говорите колко всичко преди Вас е било лошо и порочно, а работите по абсолютно същия тертип! Аз ще дам пример – не говоря празнословия, само за месеците септември и октомври и до средата на ноември тази година от служебния кабинет по ин хаус договори са разплатени над 320 млн. лв. – по лошите, порочните ин хаус договори! В участъка например Макреш – Бела, ин хаус процедура,

Мездра – Ботевград, лот 2 – за него ще си говорим отделно, на отделно изслушване, там е много интересно. След проведена обществена поръчка, с плащания, заложени в договора след акт 15 – аз акт 15 не съм чувал да има по този участък, сте платили 78 млн. лв.

С голямо уважение го казвам: или плащате и работите по тези договори и лекичко замълчавате, знам каква е политиката, какъв е ракурсът, включително на говорителя на Вашия служебен кабинет, но някак си звучи лицемерно и е признак наистина на няма да квалифицирам на какво. Отделно от това, хубаво е да си дадем ясна сметка, че някои от нещата – приключвам, господин Председател, две изречения, които казахте, те не са казвани или е работено по тях за първи път, тоест не откривате топлата вода. Не си мислете, че Петрохан и тунелът под Петрохан започва от Вас и ще свърши с Вас или пък, че той противоречи като изграждане на участъка на магистралата от Ботевград до Мездра и през Враца за Монтана, тъй като по Транспортен коридор № 4, връзката на Транспортния коридор № 4 с „Черно море“, с „Хемус“ до Варна е минала в участъка Ботевград – Мездра – Враца – Монтана, разбира се, че продължението му на юг към София и към Кулата

Едно са действията, друго са сладките приказки, с цялото ми уважение още веднъж. Благодарим за изслушването, но действителността е различна. Ние ще продължаваме да коментираме темите, които споменах.

Голяма част от нещата, които коментираме тук днес, сме ги говорили многократно през последната над една година, но беше важно да ги чуем и от Вас. Исках да чуя от Вас отговора на пет въпроса: кога, какво, кой, колко и как? Отговорих си на въпроса, по-скоро Вие ми отговорихте на въпроса кога – кога са ставали всички тези проблеми, които днес не можем да решим все още, а именно между 2018-а и 2020 г. – Вие го казахте много ясно. Отговорихте на въпроса и какво – какво е наследството, което сте получили от този период? Вие го нарекохте тежко положение – това е така. Разказахте и за незаконното строителство без разрешения за строеж, за работата на парче, за липсата на проектиране и визия и дългосрочно планиране, за ин хаус процедурите, за текущите ремонти и поддръжка – все казуси, които ние коментираме и трудно намираме решения, защото те са заложени именно като една бомба, която може да гръмне всеки момент. За съжаление, Вие не ми отговорихте ясно на въпроса: кой е виновен за всичко това и колко е щетата от всичко това? Да, Вие като служебен министър може би не трябва да посочвате, но има прокуратура, към която може да се обърнете, и ако има данни за злоупотреби, данни за неправомерни действия, мисля, че е редно да се обърнете към прокуратурата. Въпросът може би, на който ние тук трябва да си отговорим заедно, както в Народното събрание, така и в Министерството, е как? Как да не допуснем това да се случва отново? Как да разрешим всички тези юридически, финансови и технологични казуси? Как да не допуснем никога повече държавата да не строи, нарушавайки собствените си закони? Как да планираме дългосрочно, да проектираме, а не да работим на парче, както се е работило преди, как да спасим всички платени аванси по тези договори и как да се гарантира качеството на това, което е изградено по всички тези обществени поръчки? Аз се надявам да продължим дебата по тези въпроси, но наистина някой трябва да поеме отговорността за всички тези действия и бездействия. Благодаря Ви. Благодаря, господин Терзийски. Преминаваме към изразяване на отношение от ДПС. Няма да има. От ВЪЗРАЖДАНЕ? Заповядайте, господин Стоянов. Колеги, само да Ви кажа, редовният парламентарен контрол в днешното заседание ще бъде до изчерпване на въпросите, като, както изчетох малко по-рано, Христо Алексиев – служебният вицепремиер и министър на транспорта, няма да участва поради заболяване. Така че има един въпрос към министъра на правосъдието Крум Зарков и 31 въпроса към министъра на регионалното развитие господин Шишков, който днес ни гостува така дълго в Народното събрание. Заповядайте, господин Стоянов, за изразяване на отношение. КОСТА СТОЯНОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Дами и господа! Уважаеми господин Министър, слушах много внимателно това, което казахте по всичките магистрали, и останах с впечатление, че до момента нищо не е направено или почти нищо. И защо съм останал с такова впечатление? Връщайки се в годините назад, спомням си, че като млад заместник-кмет на една малка черноморска община през 2001 г., заедно с кмета ходихме на посещение на Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура“, мисля, че така ѝ беше наименованието тогава, и там на една от стените стоеше подобна на тази Ваша карта и на нея също пишеше: „Визия за развитие на пътната инфраструктура“. Съгласно тази карта, която висеше тогава на стената, магистралите „Хемус“ и „Марица“ трябваше да бъдат построени до 2010 г., а а автомагистрала „Черно море“ до 2010 г. трябваше да бъде проектирана, а до 2020 г. да бъде построена. Каква е ситуацията обаче в момента? Автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Хемус“ са назад с изпълнението си – много забавяне във времето. Особено автомагистрала „Хемус“, която се строи вече над 48 години, а тя е основна за развитието на цялата северна част на България от северната страна на Стара планина и също така за развитието на Варна. Аз като народен представител от варненския район съм силно притеснен за развитието на Варна. Извинявайте, но 12 години ни управлява ГЕРБ. По същото време кмет на Варна беше от ГЕРБ, кмет на Бургас също беше от ГЕРБ, но виждате каква е разликата в развитието на двата града. Не знам дали причината е изцяло в построяването на автомагистрала „Тракия“ и липсата на автомагистрала „Хемус“, може причините да са някакви други, може примерно кметът на Варна да не е бил толкова деен или пък да не е бил толкова симпатичен на управлението на ГЕРБ, но факт е, че Варна не се развива добре – няма развитие, няма бизнес, Варна няма дори и икономическа зона. Затова съм силно притеснен. Относно участък Видин – Кулата, той е също от изключително важно значение за развитие на страната. Връзката север – юг в западната част на България ще улесни транзитния поток на товарите в този район. Автомагистрала „Черно море“ е част от Паневропейския транспортен коридор VIII. Тя е от особено важно значение за улесняване на транспортната връзка между черноморските градове и големите крайбрежни комплекси. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме тези стратегически за развитието на България пътни инфраструктури да се изпълняват със средствата на държавния бюджет или със средства по европейски фондове – има достатъчно такива, и в тази връзка ще настояваме всяко едно правителство, без значение какво е то, с какъв мандат и от кои партии е съставено, да обяви тези обекти за приоритетни, които да бъдат проектирани и изпълнени в оперативен порядък. И се надявам, уважаеми господин Министър, карта) за развитие на пътната инфраструктура, която ни беше предоставена, да не остане само на хартия, а да може да се реализира от Вас

Удовлетворени сме от това, че имаше такова изслушване, защото считаме, че инфраструктурата, и в дадения случай транспортните коридори, е изключително важна част от икономиката на страната ни и смятаме, че беше навременно подобно изслушване. Смисълът на този дебат е не да се нареждаме един друг политическите партии. Разбира се, не мога на колегата да не му кажа, че да, асфалтът не се яде, но много нарушения имаше в тази част, но нека други органи да се произнесат. Смисълът на подобни изслушвания в Народното събрание е как да направим така, че по-бързо да се случват тези инфраструктурни обекти. Как да направим така, че да подпомогнем българската икономика. Как да направим така, че да се печелят повече средства, и поне по такива генерални виждания за развитието на страната трябва да има общо виждане на политическите партии – поне това е разбирането на БСП. Има няколко обаче много важни момента. Първо, по никакъв начин не трябва да се допускат кражби и дори грабежи в процеса на строителството. На второ място, нека да имаме едно правилно планиране и сме съгласни, че трябва да са ясни всичките коридори и кой след кой следва спрямо важността, тъй като трудно могат да се намерят веднага средства те да бъдат реализирани. В крайна сметка освен пътна инфраструктура има и много други неща, които трябва да се случват в страната ни. На следващо място е по-бързо да стават тези процедури и строителството. Ако е необходима законодателна инициатива, ние от „БСП за България“ сме готови на такава, стига това да подпомогне процеса, тъй като не е нормално толкова стратегически и важни обекти да не могат да се построят 50 години. Това е абсурдно! Сигурно ако има обратна класация, ние ще бъдем на първо място. И не обвинявам една, втора или трета политическа партия в дадения случай. Или ние имаме волята да променим и да погледнем държавнически на тези процеси, или продължаваме да седим в тази дупка, в която се намираме в момента, защото не считаме от „БСП за България“, че това е нормално, което се е случвало. На следващо място, нека да направим всичко възможно, уважаеми господин Министър, поне Кресненското дефиле. Тук не съм съгласен с Вас. Вие знаете, че има и други варианти, и Вие го намекнахте. Поне там да се подпишат договорите максимално бързо за лотовете 321 и 322, за да стане необратим този процес. Изтървем ли този срок, всички трябва да сме наясно, че в следващите 10 години ОВОС няма да има, което значи всичките тези товари от Средиземно море да ни заобиколят, което са огромни загуби за държавата ни, и наистина в момента Вашата отговорност е изключително голяма по тази част от автомагистралата. Да се направи всичко възможно възможно другата част към Видин максимално бързо да продължи строителството, защото ние хубаво си говорим, но ако не се предприемат реални бързи действия, то наистина ще изтървем тази огромна възможност и загубите ще бъдат огромни за държавата ни. Аз се надявам, че ще направите всичко възможно тези процеси да станат реалност и не след шест месеца отново да имаме подобно изслушване на друг министър, независимо кой е той, и да сме на същата гара, на която се намираме в момента. Става въпрос за хиляди работни места, става въпрос за реални приходи в икономиката на държавата. Този дебат и това изслушване беше изключително важно и дано всеки един народен представител да си дава реална сметка за това, което днес направихме в залата. А Вие, господин Министър, наистина направете всичко възможно тези процеси да вървят максимално бързо. Благодаря Ви за изслушването. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Гуцанов. От името на „Демократична България“? Заповядайте, генерал Атанасов.

темата, разбира се, е изключително важна, защото транспортната свързаност в една страна е условие за динамика в икономиката. За съжаление обаче, освен за пътното строителство, искам да маркирам няколко важни обстоятелства изобщо за транспортната свързаност на страната, защото през последните години – да не определям срок, но тежко беше занемарен железопътният транспорт, а железопътният транспорт е изключително ефективен особено за големи товари на големи разстояния, той е по-евтин. Железопътният транспорт изобщо е емблемата на Третата българска държава, една от емблемите – БДЖ, просто я няма, защото няма държавна политика. Нещо сходно е и с водния транспорт. „Български морски флот“, „Българско речно плаване“ – там нещо не се случва, но това са отделни въпроси. Проблемът с пътното строителство, с шосейната свързаност в България в България днес има много кратко изражение и то се нарича корупция. Корупционните схеми през последните 10 – 12 години по време на управлението на ГЕРБ са в основата на забавянето на изграждането на основни артерии. Между другото, Между другото, няколко бивши министри би било добре да научат кога е рожденият ден на главния прокурор Гешев и винаги да го уважават, защото има достатъчно основания да се търси наказателна отговорност. Имаше изнесени факти тук от предното правителство, пред мен е бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, бяха разкрити корупционни схеми за теглени пари в кеш с чанти и чували, заминали нанякъде, и това нещо някъде потъна. Така че, за да може да има ефективност в изпълнението на тези проекти, трябва да има и много сериозен контрол за начина, по който се изразходват обществените средства, как се възлагат обществените поръчки, кой ги печели тези обществени поръчки и на каква цена? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, генерал Атанасов. Заповядайте, господин Николов, за изразяване на отношение.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Считам за изключително положително и навременно, разбира се, в условията на това, че е безвъзвратно закъсняло днешното изслушване. Поставените въпроси, които касаят изграждането на магистралната инфраструктура, а и не само тези, които бяха предмет на изслушването, както разбрахме и от мнението на министъра, на който държа да благодаря, че освен политическо говорене внесе известна доза експертност, но се видя, че сме на етап, в който пътното ни строителство, и по-специално магистралната свързаност, не само изостава безвъзвратно с десетилетия във времето, и като количества, и като качество, а за съжаление, лошото отражение, което дават нейните резултати, се усеща както в икономиката и в регионалното развитие, така и в сферата на социалната политика. Имайте предвид, ако продължаваме по този начин и вербалното продължи да доминира, и не се премине към действия, които да доведат до изготвяне и реализиране на съответната стратегия, в близкото десетилетие ще сме изправени пред ситуация, в която липсата на свързаност и лошата инфраструктура, отварящата се демографска ножица между столицата и провинцията, съответно големите градове, до които има що-годе добра магистрална свързаност, и останалите, ще доведе до изключително тежки проблеми и в сферата на здравеопазването, ако щете и в сферата на пенсионната политика поради огромните разлики, които демографията ще донесе в средната възраст в съответните населени места. Действително днешният дебат се концентрира по няколко направления. Единият от тях беше миналото, което, разбира се, и разпали най-сериозно страстите в залата, тъй като голяма част от политическите сили неведнъж и в рамките на предизборната кампания са акцентирали именно на това – какво е вършено в миналото, какво от него е положително, какъв е ефектът от това положително, какво е свършено с отрицателен ефект, има ли нарушения, какви са те, на какъв етап са, съставляват ли някои от тях престъпления и на какъв етап са съответните разследвания? Аз съм абсолютно съгласен, че тези въпроси са важни, но за огромно съжаление смятам, че и днес в голяма степен те доминираха в пленарната зала. Министър Шишков се опита да върне неколкократно темата там, където е нейното място, а именно по отношение на това ще имаме ли стратегия, която ще доведе до ефективно развитие на магистралната инфраструктура в рамките на следващите 10 до 15 години. За съжаление, за мен днешното изслушване за пореден път показва, че между изпълнителната и законодателната власт все още изслушванията минават в рамките на пожелателното говорене, на добрите намерения, тъй като в залата видях известен консенсус по отношение на настоящето, къде се намираме, какви са проблемите, и по отношение на бъдещето – какво следва да се направи. Видях, че сходно е и мнението на министъра. Всички сме наясно, че е необходимо да се дадат прогнозни срокове, затова е нужно да има стратегия. Нужно е да има и евентуален разчет на разходите. Нужно е да има и евентуален разчет на това какво би било евентуалното завишение в този 10- или 15-годишен период, в който следва да се направят. В тази връзка се надявам днешното изслушване да даде един добър резултат, в следствие на който Министерството, макар и в условията на служебен министър, все пак ще започне нещо, което ще премине отвъд не само следващия евентуален редовен мандат, а тук се касае за няколко мандата напред във времето. Нещо, което мога да нарека стратегия, която в крайна сметка в рамките на настоящото Народно събрание би била поставена на разглеждане, за да можем да се ангажираме с включително съответните законодателни инициативи, които да доведат стабилитет, вследствие на който в следващите периоди да отсъства именно този дебат за миналото и да сме наясно какви са приоритети, да сме наясно по какъв начин ще бъдат осъществявани инвестициите и в крайна сметка да се поеме най-важното – политическите лица да поемат ангажименти и към избирателите в цялост, и към избирателите си в съответните райони, в крайна сметка в какъв срок ще бъде факт тази свързаност, която си пожелахме днес и която всички обясняваме как желаем да има, на каква цена ще бъде постигната, какво ще бъде нейното качество и какви ще бъдат ползите за съответните региони, както и перспективите за нейното развитие. Тъй като, нямайте никакво съмнение, че дори и да дойде денят, и дано да го доживеем, в който ще видим стратегическите магистрални обекти изградени, това няма да е краят на нуждите. Това няма да е краят на нужното, което трябва да се направи. Защото, докато ние продължаваме да говорим в залата, докато ние продължаваме да стоим в сферата на вербалното и да ангажираме изцяло силите си по отношение на това кой ще понесе отговорността за някакви грешки в миналото или съответно ще вземе електоралните позитиви за това, което е направил, светът не спира да се развива. В региона ние освен партньори и приятели имаме и конкуренти, когато се касае за икономика и за търговия и е крайно време действително да постигнем някакво единение помежду си по отношение на стратегия, която в следващите 10 до 15 години би превърнала страната ни в действително търговски и икономически център, най-малко на Балканите, а и да мислим за по-добра роля в Европейския съюз. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: И аз Ви благодаря, господин Николов. С това изчерпахме отношенията.

Искам да благодаря за дебата. Защото наистина без Вас като продължение, това, че сега аз работя и поставям тези въпроси, нищо няма да се случи. Разчитам на Вас, на всичките политически сили наистина това, което си говорихме днес, да можем да го продължим напред. Проблемите са страшно много. Чух и господин Нанков, не искам да споря, аз не съм политик, не искам да споря с него, независимо че е било огромно удоволствие за мен да споря с него, но бих се въздържал да споря. За мен нещата трябва да ги гледаме напред. Това, което се е случило, се е случило. Наистина много неща не са се случили и тези неща, които не са се случили, за съжаление, са повече от тези, които са се случили. А за съжаление, от тези, които са се случили, част от тях останаха в онзи негативен дебат днес, който наистина беше дебат дали са се случили правилно или не. или не. Мисля, че всички Вас Ви чака изключително много работа. Всички можете да разчитате на мен да помагам в бъдещето напред, каквото е необходимо като експертно решение и като това какво съм открил и какви виждания имам занапред. Мога да помогна абсолютно на всички, защото за мен също, както и за Вас България е изключително важна. А иначе наистина това, което ще трябва да се направи като стратегия, то ще е извън обхвата на един четиригодишен мандат на едно правителство, но ще е в обхвата на това да имаме наистина една България, в която общо-взето да живеем по друг начин. Благодаря Ви пак за дебата. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА С това изчерпахме изслушването. Преди да преминем към редовния парламентарен контрол ще дам кратка почивка – 15 минути, до до 13,30 ч. След това има въпрос към служебния министър на правосъдието Крум Зарков и след това продължаваме с 31 въпроса, отново към министър Шишков.